11: „(10) Когато установи неточности и/или непълноти в документацията по ал. 1, изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице писмено изисква от заявителя да представи допълнителна писмена информация в срок до 30 дни от получаване на искането. В този случай сроковете по ал. 4 и 9 спират да текат до представяне на информацията. (11) Когато в срока по ал. 10 заявителят не представи изисканата информация, заявлението се оставя без разглеждане и процедурата се прекратява със заповед на изпълнителния директор на БАБХ или на оправомощено от него лице.“

Моля, режим на гласуване

Не виждам. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграфи 85, 86, 87,

отнема лиценза, и разпорежда на притежателя на лиценза за употреба на ВМП изтеглянето ѝ/им от пазара, когато: 1. е налице едно от основанията по чл. 316, ал. 1, т. 1 – 4, 6, 10 и 11; и 11; 2. ветеринарномедицинският продукт е произведен или внесен в нарушение на изискванията на чл. 343 или 355.“ 2. В ал. 2 след думите „ал. 1“ се добавя „се съобщава и“.“

Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за параграфи 90, 91 и 92, които стават съответно параграфи 94, 95 и 96;

също и текста на вносителя за параграфи 96, 97, 98, които стават съответно параграфи 100, 101 и 102. Гласували

се добавя „и/или активни субстанции“ и накрая се добавя „или от оправомощено от него лице“. 2. В ал. 2 след думата „разфасоване“ се добавя „етикетиране“. 3. Алинея 5 се изменя така: „(5) Българската агенция по безопасност на храните въвежда в базата данни на Европейския съюз (EudraGMP) данните от лиценза за производство на ВМП.“ Комисията подкрепя

2. В ал. 3 думите „180 дни“ се заменят с „две години“. 3. В ал. 4 накрая се добавя „или до оправомощено от него лице, което съдържа предложение за издаване на лиценз или отказ за издаването му“. 4. В ал. 5 думите „180 дни“ се заменят с „две години“

Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на § 142, който става §

б) създава се т. 4: „4. спре действието на сертификата за ДПП по чл. 388а или да го измени, като изключи от неговия обхват определена фармацевтична форма или дейност.“

Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текстовете на параграфи 116, 118 и 119, които стават съответно параграфи 120, 122, 123,

„или когато за обекта е издаден сертификат за ДПП от държава членка, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария“. 2. В ал. 4 числото „352“ се заменя с „351 и 352“.“

3. В ал. 5 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“. 4. В ал. 6 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.“

лица“ се заменят със „собственици или ползватели на животновъдни обекти“. 2. Създава се нова ал. 4: „(4) Доставката на ВМП по лекарско предписание в животновъдни обекти по ал. 1 се извършва при условията на чл. 374, ал. 1 – 3. Първият екземпляр от рецептата се съхранява в обекта за търговия на едро от управителя на обекта, а вторият – от собственика или ползвателя на животновъдния обект, за срок 5 години от датата на изпълнението ѝ.“ 3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.“

изказвания? Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текстовете на параграфи 116, 118 и 119,

122: „§ 122. В чл. 376 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „оправомощено от него лице“ се заменят с „оправомощеният от него директор на съответната ОДБХ“. 2. В ал. 3 накрая се добавя „или до оправомощено от него лице“. 3. В ал. 4 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощеното от него лице“. 4. В ал. 7 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощеното от него лице“.

Благодаря. Има ли изказвания? Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текстовете на параграфи 116, 118 и 119, които стават съответно параграфи 120, 122, 123, както и текста на вносителя за § 117, който става § 121. Гласували

В т. 5 накрая се добавя „както и на купувача на ВМП, за който е издадена рецептата“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 122, който става § 126:

Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на параграфи 120, 121 и 122, които стават съответно параграфи 124, 125 и 126;

думите „300 до 500“ се заменят с „2000 до 4000“. 2. В ал. 2 думите „1000 до 2000“ се заменят с „2000 до 5000“ и думите „2000 до 4000“ се заменят с „3000 до 7000“.

виждам. Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текстовете на параграфи 134 и 135, които стават съответно параграфи 138

Благодаря.

416а. (1) Собственик на селскостопански животни, който надвиши капацитета на животновъден обект, определен съгласно наредбите, издадени на основание чл. 137, ал. 10, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв. лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.“

Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текстовете на параграфи 128, 129 и 130, които стават съответно параграфи 132, 133 и 134. Гласували

По § 131 има предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 131, който става § 135.

текста на вносителя за § 131, който става § 135; както и редакцията, предложена от Комисията за текстовете на параграфи 132 и 133, които стават съответно

се налага имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв. Чл. 446б.

Не виждам. Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текстовете на параграфи 134 и 135, които стават съответно параграфи 138 и 139; както и текстовете на вносителя за параграфи 136 и 137, които стават съответно параграфи 140 и 141. Гласували

„Чл. 442т. Оператор по чл. 229а, който не изпълни задължение по чл. 229б, се наказва с имуществена санкция в размер от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.“

за текстовете на параграфи 116, 118 и 119, които стават съответно параграфи 120, 122, 145; и текста на вносителя за параграфи 139 и 140, които стават съответно параграфи 143 и 144. Гласували

„Чл. 446а. (1) Който обработва и/или обезврежда странични животински продукти в обекти, които не са регистрирани по реда на закона, се наказва с глоба от 2000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв. лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв. Чл. 446б. Собственик или ползвател на мобилна инсталация, който не изпълни задължение по чл. 259а, ал. 5, се наказва с имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1500 лв.“

Няма изказвания. Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на § 142, който става § 146, както и текста на вносителя за § 143,

„Чл. 449а. (1) Който отглежда селскостопански животни в нерегистриран по реда на чл. 137 животновъден обект, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв. лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 4000 лв.“

151: „§ 151. Член 450 се изменя така: „Чл. 450. (1) Който без лиценз произвежда, съхранява или продава ВМП, или който предлага за употреба, или съхранява нелицензиран за употреба ВМП, се наказва с глоба в размер от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.“

се заменят с „300 до 500“, а думите „200 до 500“ се заменят с „500 до 1000“. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Управител на обект за търговия на едро или обект за търговия на дребно с ВМП, който не изпълни задължение по чл. 369, ал. 4 или чл. 374, ал. 5, се наказва с глоба в размер от 200 до 400 лв., а при повторно нарушение – от 400 до 800 лв.“

Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текстовете на параграфи 146 и 147, които стават съответно параграфи 151 и 152. Гласували

Има ли изказвания? Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграфи 148, 149 и 150,

Подлагам на гласуване текстовете на вносителя за параграфи 151 и 152, които стават съответно параграфи 156 и 157. Гласували

Член 470 се изменя така: „Чл. 470. (1) Който не оказва съдействие на ветеринарномедицински контролен орган при осъществяване на правомощията му и/или в нарушение на чл. 15, параграфи 2 и 3

не осигури достъп в нарушение на чл. 15, параграф 1 на Регламент (EС) 2017/625, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.

Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текстовете на параграфи 153 и 154, които стават съответно параграфи 158 и 159. Гласували

471б. (1) Който наруши изискване по чл. 12, 13 или 14 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, без да се ползва от дерогация по чл. 16, 17, 18 и/или 19 от Регламента, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 3500 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3500 до 5000 лв.

от Регламента, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв. Чл. 471г. Който не прилага изискванията за проследяемост на странични животински продукти и продукти, получени от тях по чл. 22 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв. Чл. 471д. Който не прилага и/или не поддържа процедури за самоконтрол по чл. 28 от Регламент /ЕО/ № 1069/2009 в обекти за преработка или обезвреждане на странични животински продукти и продукти, получени от тях, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 5000 лв. Чл. 471е. (1) За други нарушения на Регламент (EС) 2017/625, както и на актове по прилагането му, се налага глоба от 200 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 156 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 471е.

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

„6а. „Безстопанствено животно“ е животно, което няма дом и не е под контрола или под прекия надзор на собственика или на друго лице, което е отговорно за него.“; б) създава се т. 7а: „7а. „Биосигурност“ е комплекс от управленски и физически мерки, които намаляват риска от проникването, развитието и разпространението на болести по животните.“; в) създава се нова т. 29: „29. „Епизоотичен риск“ е степен на опасност, която пряко или косвено може да доведе да доведе до възникване на заразна болест по животните.“; г) създава се т. 30а: „30а. „Епизоотично проучване“ е проверка за установяване на вероятните причини/източници за възникване/поява на заразни болести по животните и зоонози.“; д) създава се т. 35а: „35а. „Животни, представляващи епизоотичен риск“ са животни, които са неидентифицирани, с неизяснен произход или които са отглеждани в нерегистриран обект.“; е) точка 37 се отменя; ж) създават се т. 55а „55а. „Лично стопанство“ е животновъден обект по смисъла на Закона за животновъдството. 55б. „Населване“ е процес на въвеждане на животни за отглеждане в регистриран животновъден обект.“; точка 56 се изменя така: „56. „Независим оценител“ е оценител, вписан в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители, както и дружество на независим оценител по чл. 17 от Закона за независимите оценители. Независимите оценители изготвят оценителски доклади съгласно Българските стандарти за оценяване на основание на Закона за независимите оценители.“; и) точки 72, 82, 87, 101 и 104 се отменят; к) създава се т. 104б: „104б. „Субстанция в състава на ВМП по чл.

приложение № 2 „Списък II – Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ или в приложение № 3 „Списък III – Рискови вещества“ към Наредбата по чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.“;

чл. 41 и 44, параграф 3 от Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели (ОВ,

ал. 4 думите „при спазване на чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/1012“ се заменят с „като предоставя 7-дневен срок, в който може обосновано да се поиска преразглеждане“ и се създава изречение второ: „В случай на преразглеждане и потвърждаване на мотивите за отказ комисията писмено уведомява заявителя и Европейската комисия.“ 3. В чл. 29б, ал. 2 се създава т. 3: „3. се установи изкуствено разделяне на стопанства с цел доказване на достатъчен брой животновъди и животни,

на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 164 с текст съгласно Доклада на Комисията и предложението

предложение на народните представители Андриан Райков и Георги Станков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 158, който става § 162: 165: „§ 165. Договорите, сключени до датата на влизането в сила на този закон по реда на чл. 137а и 137б, се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в срок до три месеца от датата на влизането му в сила.“ Предложение на народните представители Андриан Райков и Георги Станков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 166: „§ 166.

първи изкупвач, който изкупува сурово мляко без договор, регистриран по реда и в срока по чл. 55б, ал. 5, се налага глоба или имуществена санкция от 1000 до 4000 лв.“ в) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 162,

С това завършваме второто гласуване на Закона за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Съобщения за парламентарен контрол на 7 февруари 2020 г., петък: 1. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева ще отговори на един въпрос от народните представители Георги Йорданов, Кристиан Вигенин и Иван Ибришимов. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на пет въпроса от народните представители Боряна Георгиева; Никола Динков; Добрин Данев и Крум Зарков; Кольо Милев; и Иван Вълков. 3. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева ще отговори на един въпрос от народния представител Таня Петрова. 4. Министърът на вътрешните работи Младен Маринов ще отговори на три въпроса от народните представители Васил Антонов; Хасан Адемов; и Корнелия Нинова. Министърът на културата Боил Банов ще отговори на два въпроса от народните представители Павел Шопов; и Боряна Георгиева и Кръстина Таскова. 6. Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще отговори на два въпроса от народните представители Светла Бъчварова; и Иван Валентинов Иванов и Светла Бъчварова. 7. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на един въпрос от народния представител Теодора Халачева. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: - заместник министър-председателят Томислав Дончев – на един въпрос от народния представител Корнелия Нинова; и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на едно питане от народните представители Васил Антонов и Милко Недялков; министърът на образованието и науката Красимир Вълчев –на един въпрос с писмен отговор от народния представител Ирена Анастасова; - министърът на околната среда и водите Емил Димитров – три въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов; Атанас Попдимитров; и Николай Иванов; и на шест въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов – пет въпроса; и Георги Стоилов – един въпрос. Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на: един въпрос от народните представители Кристина Сидорова и Димитър Данчев към заместник министър-председателя Томислав Дончев; - на един въпрос и едно питане от народния представител Антон Кутев към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева. Следващото редовно пленарно заседание е от 9,00 ч. на 7 февруари 2020 г. съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието.